Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, uvaženi zastupnice i zastupnici. Znači ovo je zapravo nastavak jučerašnje rasprave o područjima i sjedištima sudova. Državna odvjetništva slijede istu logiku što znači da bismo mi sada značajno smanjili broj, znači sa 33 bi išli na 21. Ono što je bitno kod ovoga, odmah ću reći, jučer smo dosta razgovarali o Velikoj Gorici, dakle kako riješimo pitanje suda, riješiti ćemo i pitanje državnog odvjetništva. Pa evo sada ako se otvara to pitanje, jučer kako smo se dogovorili sjesti ćemo i razgovarati o tome. Što se tiče ostalih specifičnosti, njih ne predviđamo, znači biti će vrlo slična mreža. Ono što je bitno ovdje možda jedna distinkcija. Jučer smo dosta govorili o tome zašto radimo ovu reorganizaciju sudova. Jedna stvar je recimo mobilnost. Isto se odnosi na državna odvjetništva međutim kod njih ona u jednoj većoj mjeri postoji i sada zbog njihove hijerarhijske strukture. Različita opterećenost i ista stvar kao kod sudova događa se kod državnih odvjetništava. Bolje upravljanje resursima i kadrovima apsolutno isto. Ne samo to nego mi planiramo omogućiti prelaske službenika prvenstveno iz državnih odvjetništva u sudove prvenstveno sa sudova u državna odvjetništva jer u državnim odvjetništvima postoji veliki nedostatak upravo službeničkog kadra. A mi ih u čitavoj strukturi i u čitavoj mreži imamo dovoljno. Dakle to je jedna dodatna stvar. Međutim, kada govorimo o državnim odvjetništvima trebamo također uzeti još jedan element a to je da zbog prirode njihovog posla uvijek je bolje kada su koncentrirani na jednom mjestu, kada su izdvojenih iz manje sredine i kada se nalaze u većoj sredini. Jednostavno tada se kvalitetnije radi, tada se može kvalitetnije postupati kada postoji jedan odmak od lokalne sredine i u odnosu na kaznene predmete ali možde čak i prvenstveno u odnosu na građanske. Također, ovo će omogućiti specijalizaciju. Ono što smo govorili za sudove ovdje je možda čak i još potrebnije jer vi na mnogim mjestima imate puno manju strukturu. Vi negdje imate 2, 3 zamjenika. Sada jedan radi građansko a građanski predmeti mogu razlikovati se strahovito puno. Ovako kada budu na jednom mjestu više oni će odlaziti na rasprave ali moći će se specijalizirati više za jedno ili za drugo. kažem neću duljiti sa raspravom jer smo jučer dosta govorili o tome. Svi oni argumenti koje smo jučer iznijeli ovdje su tim veći a poglavito sa ovom potrebom zapravo koncentracije u većim sredinama, micanje iz lokalnih sredina, jednostavno tako će sustav biti operativniji i bolje funkcionirati. Ovo je nešto što podržava i struktura državnog odvjetništva jer i oni vide prednosti ovdje od lakšeg nadzora do kažem jednostavnijeg postupanja. Tako da evo, tu sam za sva pitanja. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa ministre. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Na redu su klubovi. U ime kluba Nezavisnih zastupnika Damir Kajin. Pardon. laburisti - Stranka rada)** Zahvaljujem uvažena potpredsjednice. Gospodine ministre podržavam vaše nastojanje da restrukturirate sudstvo i da ga približite građanima. Međutim, u zemlji kada je sve više potreba za državnim odvjetništvom vi smanjujete brojeve sudova državnog odvjetništva sa 33 na 21 šta po meni baš nije mudra politička odluka. Pa već kada ste se odlučili na smanjenje, evo ja bih vam dao jedan prijedlog da ustanovite bar stalne službe u mjestima gdje je to potrebno ili u firmama kao što su državne šume, Hrvatske autoceste, Hrvatske vode, kao što je porezna uprava i tome slično. Pa evo malo i o tome razmislite. Mislim da bi bilo dovoljno posla za državno odvjetništvo. Hvala. Dakle, pogledajte predviđene su stalne službe. Što se tiče smanjenja brojeva, to je strukturno se oni sjedinjuju. Međutim, u brojevima ljudi koji će raditi na predmetima tu može doći samo do povećanja. Tako da s ovim će se dignuti učinkovitost. Jer vi možete uvijek razmisliti da li ćete neku strukturu staviti na pet mjesta po jednog čovjeka ili čete staviti na jedno mjesto pet ljudi koje onda možete puno bolje rasporediti i puno bolje iskoristiti. Dakle, ovdje nije predviđeno smanjenje ljudi. Ja sam upravo rekao da će doći do određenog povećanja, jer ćemo iz ovog dijela viška službenika gdje imamo kod sudova prebaciti u Državno odvjetništvo. Dakle, njima rad će biti samo efikasniji. I zahtjevi koji se onda pred njih mogu staviti su puno, mogu biti puno veći nego što su sada. Stalne službe će biti. Kažem ne smanjenje, nego dizanje učinkovitosti. I sada ćemo krenuti na raspravu po klubovima. U ime Kluba nezavisnih zastupnika Damir Kajin. Nije prisutan, pa klub gubi mogućnost rasprave o ovoj točci. U ime kluba SDP-a kolegica Ingrid Antičević-Marinović, izvolite. Hvala vam lijepa poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani gospodine ministre i suradnica, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržava donošenje prijedloga zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava. Naravno gotovo iz svih razloga zbog kojih je podržao podržao jučer i prijedlog zakona o područjima i sjedištima sudova, ali i još nekih razloga koji su specifični upravo za ustrojstvo i djelokrug rada, a na kraju krajeva onda shodno tome i efikasnost samog Državnog odvjetništva. znamo da kaznena politika u RH nije jedinstvena. Jučer je još ministar, a i mi smo se složili oko toga da imamo nekakav feudalni sustav i pravosuđa. Svi su se zatvorili. Na kraju krajeva to često, takve posljedice takvog ustroja umjesto težnje da budu bliži i efikasniji građanima izrodilo se u neku suštu suprotnost i pravna nesigurnost građana unatoč novim modernim modernim zakonima, pogotovo postupovnim zakonima, ali jednako tako i materijalnom pravu i ogromnim financijskim sredstvima koji se ulažu, ne daju ili nisu dali adekvatne rezultate baš ne onakve niti onolike u tolikoj mjeri koliko to očekuju naši građani. Sada smo evo već na početku čuli u jednoj primjedbi naše kolege eto zašto se ukidaju, pa dajte bar stalne službe, stalne će službe negdje i biti. Ali inače trend i misao u Europi bio je sedamdesetih i osamdesetih godina da se razvije što gušća mreža i sudova i državnih odvjetništava u intenciji da će tako biti bliži, dostupniji

upravo stavlja na mirno rješavanje sporova i na mogućnost zaključenja nagodbe čak i u kaznenom sudovanju. A ono što smo mi još daleke 2002. godine napravili ja bih rekla u ZKP-u jedan veliki iskorak što je kasnije rezultiralo poslije novom Zakonu o kaznenom postupku da su moguće nagodbe okrivljenika i Državnog odvjetništva pred sudom. Dakle, ta jedna razgranata mreža vidimo nije dala takve rezultate i što je potrebno učiniti. potrebno je učiniti upravo ovo radi jedinstvene ovdje kad govorimo o državnim, o područjima i sjedištima državnih odvjetništava radi jedinstvene kazneno-pravne politike, politike progona. Mi danas imamo situaciju, a to je ono što sam i jučer govorila da naše županije neke se ponašaju kao grofovije i jednostavno nešto što je kazneno djelo u jednom kraju Hrvatske u drugom dijelu nije ili bar ne vidimo rezultate niti pokušaje da se takve stvari razriješe. Da li to ovisi o geografskom položaju ili pak o imenima i prezimenima. Mislim da će dobrim dijelom riješiti i ovaj prijedlog zakona. Zašto je ovo potrebno i što je rekao sam ministar, radi i prostorna koncentracija je važna, ako ne iznimno važna. Mi smo još daleke 2002. godine kao ministarstvo odrekli se vlastitih prostora da bi osigurali prostor u Gajevoj za USKOK. Zato je bilo nedopustivo poslije 2004. godine da se ministarstvo koje je imalo besplatni smještaj u Ulici Republike Austrije preseli u Dežmanovu i plaća ogromne, ogromne iznose. Zato gospodine ministre svaka čast što ste vodili odmah na početku i o tome računa o uštedama i preselili se na puno ja bih rekla ne samo jeftiniji, u puno jeftiniji prostor, nego jednako tako prostor koji je ekonomičniji za samo ministarstvo. Dakle, sigurno je da tijela progona Državno odvjetništvo ima bolju kontrolu, znamo da je ono ipak specifično iako smo mi zakonom i samim zamjenicima dali shodno i trendu, a i direktivama EU veću samostalnost ali ne možemo pobjeći od toga niti treba bježati od toga da je Državno odvjetništvo hijerarhijski, ima hijerarhijsku strukturu i dakle poželjna je ovdje jedna koncentracija na jednom određenom prostoru radi bolje kontrole, radi bolje što je rekao sada upravo i ministar radi bolje specijalizacije. Mi živimo u takvom vremenu da su nekada znanja, opća znanja bila dovoljna. Međutim, suvremeni način života i sve složeniji zakoni i njihova primjena od svakog pojedinca, od svake struke, a pogotovo ovdje u pravosuđu traže vrlo usku specijalizaciju. Dakle, još kad sam počela raditi i kao pripravnica osamdesetih godina, pa to je bilo sve i do 2002., treće godine slavili smo svako otvaranje manjih sudova, državnih odvjetništava, pa smo ih tako samo u tom periodu osnovali 12 za razliku od devedesetih godina kada su ona bila osnovana na papiru, a nisu uopće radila. Dakle, taj model nije uložio, nije dao rezultate a uložena su velika sredstva. Zapravo oni jesu dali jedan rezultat u smislu smanjenja broja predmeta, rješavanja broja predmeta ali ne onom brzinom i ne onom kvalitetom kako smo to očekivali. Mnogi ovdje zalažu se, pogotovo ako su gradonačelnici, da baš Državno odvjetništvo bude kod njih, zapravo to baš i ne žele ali uglavnom sud da bude kod njih, kod njih, to im je nekako primarni interes. Ja mislim da je to podilaženje i da to ljudi i da građani to u biti ne žele. Ljudi žele da njihov predmet bude riješen u što kraćem roku, a gdje će to biti, hoće to biti na jednom mjestu koje je udaljeno možda samo jednu ulicu od njihovog mjesta stanovanja, od njihovog stana, ili nekoliko desetina kilometara manje je važno. Kakvu korist ima građanin koji živi preko puta suda, njegov predmet traje 10 godina? Prema tome, takvom populizmu treba stati na kraj. To nisu interesi prije svega građana. Jer ova reforma koja se sada čini s ovom mrežom sudova i državnih odvjetništava upravo ide u cilju ravnomjerne opterećenosti da svi državni dužnosnici u pravosuđu budu jednako opterećeni kako više ne bi bilo opravdanja da određeni onaj broj koji su dobili nisu mogli riješiti. To je bio izvor velike nepravde. Ja sam preopterećen, imam 100 predmeta, ne mogu riješiti mjesečno nego najviše i norma je 30, a onda on može birati koje će predmete riješiti a koje neće. Tako mi imamo slučajeva ne samo na sudu nego i u Državnom odvjetništvu, doduše tu puno manje jer je kaznena grana puno ažurnija, da neki predmeti traju desetine i desetine godina. Nije rijedak baš slučaj da neki traju i 20 godina. U međuvremenu neki suci ili državni odvjetnici su napredovali, a ti predmeti su ostali kod nekih novih. Sa jednim rigoroznijim praćenjem rada kako svih pravosudnih dužnosnika, a napose državnih odvjetnika, oni se sankcioniraju koliko predmete nisu riješili u roku. riješili u roku. Naravno, tu ima opravdanja kod mene je predmet samo 6 mjeseci a kod drugih je bio nekoliko godina i taj je još dužnosnik i napredovao. To je ono što je nama potrebno kod svih ne samo državnih dužnosnika nego svih ljudi u upravi. Dakle, vidimo jedan rigorozniji pristup u rješavanju svih predmeta pogotovo onih predmeta kojima se oštećuje državni proračun, ali jednako tako potrebno je vidjeti, tu nema još uvijek zastare, što se radilo zadnjih godina 5, 6, 7, 8 i neki predmeti kojima se oštećuje državni proračun nisu bili riješeni. To nam ostaje zadatak odnosno samom Državnom odvjetništvu a i prijedlog Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava sigurno će tome doprinijeti. Međutim, govoreći o ovom prijedlogu koji samo naizgled jeste formalne naravi a koji proizvodi suštinska poboljšanja vrijeme je i mjesto da se kaže upravo nešto i o odnosu Policije i Državnog odvjetništva. Državno odvjetništvo ne može polučiti onu svoju pravu ulogu koja mu je dana ni po zakonu ni po Ustavu ukoliko taj odnos između Državnog odvjetništva i Policije nije dobar, nije čvrst. Ali mi smo taj uredili odnos. Dakle, Policija ima svoje samostalno djelovanje, pogotovo i kad djeluje preventivno, ali jednako tako kada sama je u potrazi za počiniteljem i za osiguranjem tragova kaznenog djela. Međutim, kada Državno odvjetništvo pokrene postupak onda redarstvene vlasti, Policija djeluje po njihovom nalogu. Međutim, to očito u sustavu prošle vlasti nije išlo. Pa sjećamo se i izmjena kod odbačaja kaznenih prijava da je Policija pošto poto željela da ima svog čovjeka, čak i da kontrolira Državno odvjetništvo je li s pravom ili ne odbacilo kaznenu prijavu. To su bile neke naznake intencije policijske države čemu se u svakom trenutku moramo žestoko suprotstaviti. Sama institucija istražnog suca u svom postupku kojeg smo mi sada napustili i imamo suca istrage, a ne istražnog suca, on je bio spas u odnosu što su nekada '50-ih godina i ranije u tim brkatim vremenima radili upravo Policija pa onda javno tužiteljstvo, a bez kontrole suda. Prema tome, to je bio jedan veliki demokratski iskorak u razvoju kaznenog prava, pogotovo kaznenog postupka. Sada je to upravo zbog načela efikasnosti, ali jednako tako i sudbene kontrole samog postupka dato Državnom odvjetništvu i sucu istrage. Zato evo još jedanput potenciram taj odnos Policije i Državnog odvjetništva. Ne možemo se oteti dojmu da i recentna situacija nije bila enormni napad Policije prije nekoliko godina na Državno odvjetništvo, što je neprimjereno. Međutim, što mi sada imamo? Nedavno smo imali i to putem medija bilo je obznanjeno u mnogim emisijama u kojima su nastupali neki pravosudni dužnosnici da su davali lekcije Državnom odvjetništvu. Kao što je nezamislivo da Državno odvjetništvo daje lekcije javno kritizira rad pravosuđa, ono to radi u svojim žalbama, u svojim podnescima, ali ne na ovakav način. Mi smo to imali od strane sudova. Hoće li i je li trebalo u nekom određenom predmetu Državno odvjetništvo izjaviti žalbu ili nije. Zar je to posao suca, pogotovo pogotovo onoga koji je presudio, on je sve rekao u presudi. A drugostupanjski sud će reći povodom žalbe ako ih bude bilo i od kojih strana. Još nešto što je jako važno za nas, a ja bih rekla i za stanje nacije i za zdravlje naših institucija. Naše institucije imaju razvijenu suradnju u borbi protiv međunarodnog kriminaliteta i to onog najviše razine. Isto tako gdje mogu biti osumnjičeni i međunarodni dužnosnici, neki dužnosnici stranih zemalja vrlo uglednih i snažnih zemalja i mi surađujemo dobro s njima. Međutim, postavlja se pitanje da li i oni surađuju dobro s nama? To bi svakako trebalo znati, da li oni daj potrebne dokumente koji traže naše državno odvjetništvo ili smo u situaciji da mi ne dobivamo i papire od zemalja kojima dajemo i ljude. To je također jako važno kako bi naši građani imali povjerenje u naše institucije a mi ne smo kao ovaj dio segment vlasti, nego smo tu pozvani da osnažimo naša pravosudna tijela, državno odvjetništvo i kao izvršna i kao zakonodavna vlast da im damo potporu u takvoj jednoj suradnji. poštovane kolegice i kolege još jednom ističem da klub SDP-a podržava donošenje Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava očekujući upravo da će i primjenom ovog zakona da ćemo dobiti efikasnije državno odvjetništvo i da ćemo dobiti jednu jasniju i univerzalnu, onako kako je to po zakonu u svim krajevima lijepe naše, jedinstvenu kazneno-pravnu politiku utemeljenu na zakonu. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica Hvala kolegice, hvala gospođo potpredsjednice. Kolegice Ingrid Antičević-Marinović govorili ste o napretku državnog odvjetništva, i kronološki ste poredali to od 50. godina a i prije toga, kada se u ime naroda ubijalo bez dokaza i bez suđenja stotine tisuća Hrvata. O tome i jučer ova presuda gospodinu Boljkovcu, neću je komentirati, ali kažem nema pisanog naloga na likvidaciju 21 čovjeka. I to je jedini dokaz da je, ono što je vrlo bitno u našem narodu to je kajanje, bez kajanja nema ni oprosta ni pomirbe. Ako bi bilo kajanja u onima koji su pobili 200 civila u Slavonskom Brodu, ako bi bilo kajanja kod onih tobdžija iz Republike Srpske koji su ubili 28 djece u Slavonskom Brodu onda bismo imali možda i mogućnost da Državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu pokrene postupak protiv poznatih i nepoznatih počinitelj, a dosada to nije učinjeno. Za 28 mrtve djece u Slavonskom Brodu tijekom Domovinskog rata, obični mirni Grad Slavonski Brod kada je bombardiran iz zraka i sa zemlje, topništvo i zrakoplovstvom Republike Srpske. Nadalje, govorili ste o nagodbama, ali ste zaboravili reći da se narod, građani, pitajte građane za nagodbe, pitajte za guljenje krumpira u nekakvom domu staračkom. Kada bi netko razotkrio zločinačku organizaciju prije nego što se pokrene istražni postupak, prije nego što se pokrene, onda je to u redu, onda je to zaista pravo pokajništvo ili nagodba sa tim čovjekom. Ali kada se već pokreni istražni postupak i da kažem mašinerija kaznenog prava,

i nije u našoj domeni. U našoj je domeni bilo da to omogućimo kroz naše zakonodavstvo kao što uostalom imaju i gotovo sva moderna, suvremena zakonodavstva što im je riješeno u njihovim postupovnim odredbama kada se rješavaju kaznene stvari. Naravno da su te nagodbe potrebne, pogotovo u ovaj vrsti kriminaliteta kod mita, korupcije, različitih zlouporaba gdje ne možete vi biti svjedok, gdje su svjedoci oni koji su učestvovali I prema doprinosu očito se i svi ovi, pa kad vidimo sva ova recentna suđenja ona su upravo suđenja na temelju toga što su progovorili ljudi koji imaju neposredna saznanja o tome. A da bi se to dogodilo bilo je potrebno razviti političku klimu da je to moguće da se dogodi. I jednako tako u ovome što vi govorite o tim zločinima, najstrašnijim zločinima i o ratnim zločinima, i o zločinima u Poraču, pa mi smo upravo i zato da se teška ubojstva, a svako takvo ubojstvo motivirano sa nekim političkim motivima ili svako teško ubojstvo bez obzira je li politički motivirano ili ne tražimo upravo da bude uneseno i Ustav i da nikada ne zastarijeva. Ali ono što je danas manjak nije samo nedostatak mogućnosti, odnosno političke volje kod državnog odvjetništva to procesuira, jel to ide. Međutim, susreću se sa vrlo teškoj situaciji nedostatka, zato treba ljude ohrabrivati, nedostatka svjedoka koji su spremni svjedočiti a za koje se pretpostavlja da su očevici ili da imaju neposredna ili čak, ili bar posredna saznanja. **Škare Ožbolt, Vesna (DC)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Evo kolegice Antičević, vi ste u svom izlaganju možda i najmanje govorili o reorganizaciji mreže državnih odvjetništva, ali bi se ja jednostavno osvrnula na jednu vašu tezu s kojom se osobno slažem da treba stati populizmu na kraj. Apsolutno se slažem sa tom tezom, jer doista o populizmu, pa i u ovoj sabornici treba stati na kraj, posebno kada se hvali štedljivost preseljenja ministarstva iz zgrade u Dežnanovoj na novu lokaciju jer naravno to bi trebala biti velika ušteda za državni proračun zbog najma. Ali to bi ja doživjela kao populizam iz razloga što je u tu zgradu u Dežmanovoj, za koju vi kažete da je skup najam, useljena nova državna državna institucija, Državni ured za upravljanje državnom imovinom. Prema tome, za državni proračun Republike Hrvatske uštede nema. Marinović, Ingrid (SDP)** Ima uštede jer to nije bilo po toj cijeni. Ja se ne bi vraćala u tako daleku prošlost, ali mislim da je bilo sasvim neopravdano. Ministarstvo, ministarstvo je tu koje je servis svojim pravosudnim tijelima i nema se ono što bahatiti i širiti u Dežmanovoj, bile su dobre prostorije u Republike Austrije. A ponovit ću, onda je ministarstvo imalo prostorije i u Gajevoj, ali se odreklo tih prostorija, ljudi su koji su radili vrlo mukotrpno, upravo na prilagodbi naših zakona, dali su te prostore, dali smo te prostore za USKOK da bi mogao početi sa radom. I ja kad sam govorila, nisam govorila najmanje o zakonu, to su posljedice koje očekujemo od zakona, nije pitanje ovdje da se nabraja koji se spajaju, koji se razdvajaju. Na kraju krajeva, ja bih o tome imala što puno reći da sam htjela tako govoriti za moje vrijeme, za naše vrijeme kao koalicijske vlasti, osnovali smo 12 sudova i državnih odvjetništava i oni jesu … određene rezultate, ali vidimo da to nije bio onaj put koji odgovara najnovijim trendovima i onome što ljudi očekuju. Prema tome, podržavam još jedanput ovaj prijedlog zakona. Jadranka Kosor, replika. sudova i državnih odvjetništava je nešto na što smo, dakle nije nešto novo, osobito na to što smo se obvezali, a tim smo putem krenuli tijekom pregovora za ulazak Hrvatske u EU u poglavlju kad smo među ostalim i jačali neovisnost i državnoga odvjetništva, odnosno državnoga, sudbenog i državnog odvjetničkog vijeća. Sjećate se naravno izmjena Ustava iz 2010. i to je doneseno konsenzusom. micanje, kako je to i ministar nazvao, iz lokalnih sredina, što ja mislim da je dobro, dakako uvijek nailaze na otpore, ovisi o tome tko je s koje političke strane, dakle na kojoj smo strani, jesmo u opoziciji, jesmo u oporbi, osobno mislim da bi oko toga zaista morali morali moći postići suglasje jer je bolja organizacija i naravno učinkovitost cilj svakoga od nas, a to je ona stvarna briga onda o građanima građanima RH, osobito u smislu micanja iz lokalnih sredina jer smo svjedoci i prije 2 i 3 i 4 godine i evo ovih dana i danas, a vjerujem da će biti i sutra da se neki predmeti upravo miču iz lokalnih sredina i onda istraga, odnosno pokretanje postupka, odnosno sve ono što jest na tragu procesuiranja kaznenih djela ima stvarnoga učinka. I slažem se s vama da suci koji kritiziraju postupke državnoga odvjetništva čine nedopustive stvari, ali to je normalno i to je logično u Hrvatskoj, međutim kad se netko od političara usudi na bilo koji način izreći bilo kakvu primjedbu onda biva pribijen na križ i to je isto nešto o čemu moramo jednom smoći snage otvoreno razgovarati i o razlogu zašto ima još uvijek nedovoljan broj riješenih predmeta, trebaju li suci primjerice raditi više i duže, ja se to sada usudim reći, ali to moraju biti teme o kojima moramo moći raspravljati u Hrvatskom saboru, dakle tu gdje se odlučuje Odgovor na repliku Ingrid Antičević-Marinović. da građani budu zadovoljni, a ne hoće li jedno pravosudno tijelo tu biti ili ne, a pogotovo kada govorite u lokalnoj sredini, … i gore da jeste, pogotovo u onoj situaciji kada je to mala sredina, kada su se … s tom sredinom svi čimbenici vlasti i kada sve kritike i sva javnost ostaje nemoćna na tom jednom umreženom, ja ja bih rekla tim jednim klupkom i jednostavno centralna vlast teško dopire, uza sve mehanizme koje imamo da te stvari razriješi, da se počnu stvari odvijati, nikako drugačije nego po zakonu. Ovo što ste rekli da, istina je, da i političari, to sam i jučer rekla, da ima nekih političara koji bi progonili, ima rijetkih isto tako koji bi sudili, umjesto da ovdje predlažu zakone, a tih zakona se imaju držati suci i državni odvjetnici. Rijetko koja norma ne zahtjeva tumačenje, ali ima normi koje ne zahtijevaju tumačenje, nego samo primjenu. Međutim, tu također imamo problema, ali mi moramo biti ti da potaknemo pravosuđe, da se drži zakona i Ustava, a ako neki zakoni nisu dobri, da slušamo praksu upravo kako bi ih mogli promijeniti bolje nego tumačenjem zakona tražiti izlaz iz neke situacije. vam lijepo gospođo potpredsjednice. Pa evo kolegice Ingrid, rekli ste u svojoj raspravi u ime kluba da u prošloj vlasti nije bilo tako ažurnoga odrađivanja naloga državnih odvjetništava od strane policije, USKOK-a te da zakoni i rad državnih odvjetništava nije jednak u svim županijama jer se neke ponašaju kao … i s time utječu na rad, na neovisan samostalan rad državnih odvjetništava. ja ću vas podsjetiti da je u prošloj vlasti zatvoreno poglavlje 23, da je pola ministara i predsjednik Vlade na čelu koji je danas u zatvoru, u Remetincu zatvoren, ali jasno smo vidjeli danas da nisu odrađivala državna odvjetništva ni u Sisku, ni u Rijeci, dobro ste me podsjetili pa ni u Zagrebu godinu dana protiv bivšeg predsjednika Mesića iako državni odvjetnik iz Finske jasno govori što su priznali okrivljenici u postupku … i kupovanju vozila, do danas nema reakcije. Ne znam u kojem to vremenu ste vi živjeli i kada ste vi to primjetili, da niste zamijetili da je toliko ministara odgovaralo ili odgovara, da ih je veći broj kažnjeno i da je predsjedniku Vlade suđeno već nekoliko puta. Mislim da ipak ste slijepi pri zdravim očima i da ima razlike u radu državnih odvjetništava, ali da policija u tome nije sprječavala niti odbacivala nego da su državna odvjetništva odbacivala ili držala u ladici kao što je bio slučaj …

da je prije nekoliko godina policija vršila pritisak na državno odvjetništvo. To su činjenice, to je jedna stvar. Vi sada govorite o pojedinačnim slučajevima, naše nije ovdje da govorimo, to nije naš posao. Naš posao je ali da uočimo da uočimo da negdje nešto jeste kazneno djelo, ja sam rekla da je to … Ja isto ovim putem pitam jel to ovisi o geografskom položaju jel negdje je, negdje nije. Za jedno kratko vrijeme, za neki duži period koje je trajalo bespravno stanje ili sumnja u bespravno nije. Prema tome i ovaj prijedlog zakona, vratimo se upravo temeljenom zakonu nastojimo, to je i ministar rekao, da se ukinu ti feudi, te grofovije da imamo jedinstvenu pravnu primjenu, da imamo veću pravnu sigurnost za građane, a veću nesigurnost za počinitelje. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Boro Grubišić. Repliku? … /Upadica